Hvala lepa. Besedo ima Soniboj Knežak, za njim pa bo razpravljala mag. Elena Zavadlav Ušaj. Izvolite. **SONIBOJ Hvala predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi! Težko bom kaj dopovedal po teh šestih, sedmih urah razprave na seji, do katere nikoli tudi ne bi smelo priti. Vsaj ne v državi, ki se ima za demokratično. O čem se pogovarjamo že šest ur zdajle? Smo v parlamentu v domu zakonodajne veje oblasti kjer je bil sprejet zakon, eden več, in danes v tem zakonodajni veji oblasti prosimo izvršno vejo oblasti, lepo vas prosim, spoštujte zakon. **74. Pa me ne preseneča več. Po tem, kar se dogaja zdaj ene zadnje mesece, pa da ne omenim posebej ta teden, me ne preseneti nobena stvar več v tej državi in te vlade. O čem se pogovarjamo? Pogovarjamo se o 281 dneh izčrpavanja in straha ljudi, ki delajo svojo, strokovno opravljajo svojo dejavnost v STA, opravljajo javno službo, ki je vlada noče plačat. Sužnjelastništvo, temu je podobno, kar je rekel prej kolega Trček. Sram vas je lahko tisti, ki sodelujete pri vsej tej raboti. O čem se pogovarjamo? O STA. Sem pač malce starejši, pa se spomnim tudi ustanovitve STA v času osamosvojitve. To je agencija, ki ima pomembno vlogo v, tudi v procesih osamosvojitve Slovenije. Zakaj ima pomembno vlogo? Pa se je bila za svojo resnico na mednarodnih trgih napram jugoslovanske vojske in z njenim aparatom, ki je prodajal svojo resnico svetu ob razpadu bivše Jugoslavije. Pa je ta aparat, ker je deloval tako, kakor predvideva 1. člen Zakona o STA, vam ga bom prebral, en del tega, kaj je njihovo dela: »STA opravlja javno službo stalnega, celovitega, točnega in objektivnega zagotavljanja informacij o dogodkih v Republiki Sloveniji in po svetu za potrebe javnosti v Republiki Sloveniji, Slovencev po svetu, slovenskih narodnih manjšin…« in tako naprej, da ne bom našteval. Javno in objektivno. In prav to, ker so profesionalno opravljali svoje delo, so uspeli parirati močni mašineriji obveščevalnih služb JNA, ki so prodajali svetu svojo resnico ob naši osamosvojitvi. Ena inštitucija, na katero moramo biti ponosni. Ne pa, da tisti, ki se imate za osamosvojitelje in si prisvajate(?) vse zasluge za samostojno Slovenijo, da jo danes rušite. Globoko naj vas bo sram, vsi, ki pri tem sodelujete. In kaj pa dela, kaj je naloga tega STA? STA poroča pač o tistem, kar se dogaja v tej družbi. In kaj se dogaja leto in pol v tej družbi? Naj vas malce spomnim, o čem je morala poročati? Poročati je morala o tem, ne vem, milijonskih posli in korupciji, povezani s tem pri nabavi zaščitne opreme, dodeljevanju poslov prijateljev, odpiranje kuvert pri razpisih samo nekaterih, nekatere so pozabili, odprli so pa ta prave, prijatelju, znancu, staršev, pogovarjamo se o letu neustavnih odlokov, o letu kaznovanja številnih državljank in državljanov, ki so plačevali kazni na podlagi neustavnih odlokov. Tudi danes je bil en sprejet, je prej kolegica Meira omenila. O čem so morali pisati ti mediji? O neuspešni, popolnoma zafurani epidemiji, boju proti epidemiji koronavirusa. Edini v Evropi smo še obarvani temno rdeče. Zakaj? Zato, ker ta vlada, se predsednik vlade krega s pol Slovenije, da ne govorim še s pol Evrope, pa še s kom. Ker ministri svoje državljanke in državljane zmerjajo od prostitutk do svinj, do ne vem česa smo bili.

ko smo končno prišli do enega zdravila, ki bi lahko pomagal razrešit to krizo, ste državljanke in državljane celo sprli, da se zdaj ločujemo na cepilce in necepilce. Pa to je noro. In o tem je morala poročati STA. Morala je poročati o pritiskih na tožilstvo, na sodstvo, NPU, na kršitve Ustave, jih je bilo nebroj. Morala je poročati o rekordni zadolženosti, ki ste uspeli državljankam in državljanom pri tem vašem uspešnem delu naredit v tem letu in pol, rekordni zadolženosti, korupciji v zdravstvu, ker vidimo, da so morali poročati o tem, da se predsednik vlade, katerega stranka se bori proti korupciji v zdravstvu, on se pa sam slika, pa se vozi na jahtah teh večjih dobaviteljev. Bilo je slučajno baje. O tem so morali poročati. Da ne govorim nenazadnje tisto, kar je pa ta teden izbilo sodu dno, morali so poročati tudi o tem, da ta vlada z represijo, ki jo izvaja nad drugače mislečimi, nad državljankami in državljani, ki so izvajali mirne proteste, da ste uporabljali, da ste celo Ljubljano zaplinili,

To spoštovane kolegice in kolegi, seveda to je pa bistvo zakaj vam ne paše STA oziroma Janezu Janši, ker to ni slika, ki jo vi slikate. Uspešna vlada, super smo rešili. Se peljem v službo, vidim jumbo plakate Nove Slovenije, ki zdaj sicer stopa korak nazaj, ker se počasi zaveda, da prihaja izstavitev računa. Uspešno smo zagotovili gasilcem denar, obkljukano. Pomagali smo ne vem komu, obkljukano. Jaz čakam, da boste naslednji teden še Nova Slovenija dala, uspešno smo uničili STA, obkljukano. Ne manjka veliko, da Sto ljudi in njihove familije čakajo ali bodo imeli za preživetje, pa za kruh, vi se pa norca delate že tukaj dobro leto. Seveda to ni tista slika, ki bi si jo Janez Janša želel, da se predstavi svetu.

Katastrofa. In vse to spoštovane kolegice in kolegi, ima to ljudstvo počasi dosti. Skrivajo se, DeSUS-a danes ni, ne vem, niso bili vabljeni na to sejo? Verjetno niso vabilo dobili ali kaj? SMC sprejeli ta zakon, njihov zakon, na podlagi katerega morate izplačati STA-ju kar jim gre za opravljeno delo. Danes jih ni. Tudi stališča niso imeli.

Tudi to pride po sedmih urah brezvezne razprave v tem Državnem zboru je žalost. Skratka, da zaključim. To kar se dogaja danes, sram nas je. Mene je sram, res da me je sram. Bom pa zaključil samo z dvema stavkoma. Plačajte opravljeno delo državnim uslužbencem,

v dvorani/ Bom končam, ne bom še odstopil. Predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Besedo ima mag. Elena Zavadlav Ušaj, za njo pa bo razpravljal Primož Siter. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Prav lepo pozdravljena državna sekretarka, vsi kolegice in kolegi v dvorani, kot tudi tisti, ki nas poslušate doma za ekrani. Danes že drugi dan sejemo to gradivo in se vrtimo okoli enih in istih besed. Predlagatelji ne želijo, ne želite slišati to, kar je bilo že danes večkrat prebrano, ne samo utemeljeno, ampak citirano tako s strani državne sekretarke, pa tudi s strani nekaterih poslancev, kaj je zapisalo Vrhovno sodišče. Sama ne bom še enkrat citirala, bom pa poudarila, da dejansko vi želite, da se spoštuje zakonodaja. In če želite, da se spoštuje zakonodaja, se mora zakonodaja spoštovati v celoti. In sicer, da začnem že pri zakonu o STA-ju, kar sem že včeraj povedala in bo zdaj še enkrat poudarila, da jasno piše v 6. členu v devetem odstavku, STA ne sme iz sredstev pridobljenih za opravljanje javne službe financirati tržnih dejavnosti. In to je ključ vsega, da se ne sme financirati tržnih dejavnosti, kar pomeni, da če želimo ugotoviti kaj je javno in kaj je tržno, moramo opredeliti. In to ima pravico financer, v tem primeru vlada, jasno zahtevati razdelitev sredstev na javni del in na tržni del.

in zahtevati, ker verjetno niso nekaj kupili samo zato, da bodo rekli, aha, mi rabimo 2 milijona. 2 milijona vam bomo dali, vam bomo zrihtali, vlada bo to dala, bo vse teklo tako, kot si vi želite. To je neodgovorno ravnanje. In v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije jasno piše, da dosledno je treba zagotavljati jasno, pregledno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov. Se pravi, je podlaga v zakonu o STA in v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Imamo že dve zakonski podlagi, ki jasno opredeljujejo, da mora biti ta ločnica med tem kaj je javno in kaj tržno. In če želimo dobiti to je treba popisati, stvari je treba popisati. Verjetno ste kdaj bili tudi v svetih zavodov. Ne govorim sedaj, da je STA javni zavod, ampak ravno tako kadar je zakonodaja se spremenila in zahtevala, da morajo zavodi ločiti javni od tržnega dela so morali ločiti. In sveti zavodov so to kontrolirali. In tu ne razumem kako da dejansko že nadzorni svet ni vprašal po tem. Torej, je že tukaj bilo pomanjkljivo. In ta vlada želi samo to urediti, da se bo videlo jasno kaj je tisto, kar se plačuje iz javnega dela. To je bistvo. S tem pa, da dejansko je to tudi potrdilo sedaj še Vrhovno sodišče s svojo sodbo, kjer je opredelilo, da STA je dolžna prikazati koliko je dejansko stanje tega. In STA tega ni naredila. Se prvi, ne obstaja podlaga za izplačilo. Ampak tako kot ste včeraj igrali na čustva, danes ponovno ste igrali na čustva, malo manj kot včeraj, moram reči, tistih, ki vas poslušajo, ni bilo toliko čustvenih izpadov, malo bolj umirjen ton je bil vseeno, čeprav začela je predsednica odbora za kulturo je začela poročilo zelo pristransko. Pa pustimo to. Ampak usmeritve predlagateljev, tako včeraj kot danes so, rdeča nit današnje razprave je, da naj vlada že enkrat izplača, torej naj krši vse zakone, pravno podlago, ki jo ima in naj že enkrat Ministrstvo za kulturo da ta denar STA. Saj ni važno kaj STA napiše, glavno da napiše nek znesek in na podlagi tistega zneska naj ministrstvo za kulturo vse obkljuka. To je res neodgovorno do davkoplačevalcev, res. Vse ostalo kar govorite je zavajanje. Vlada se nikoli ni vtikal v vsebinsko avtonomijo uredništva. Ni se vtikala. Ampak zakaj vi pa tako goreče zagovarjate, tako goreče danes in včeraj, za financiranje STA, pa ne sedaj obrniti spet sebi v prid, ampak vam hočem povedati zakaj. To nas ne zanima. Ampak vam želimo povedati zakaj vi to počnete in zakaj hočete pred vsemi gledalci prikazati zakaj. Zaradi tega, ker STA je v zadnjem letu skoraj dvakrat več promoviral tiste stranke, ki so združene v KUL, kot pa koalicijo. S tem, da morate vedeti, da če je koalicija ima verjetno veliko veliko več, sploh sedaj v času predsedovanja prispevkov, ki bi jih bilo vredno objaviti. Ampak očitno za STA ni, ker STA po vašem mnenju je nepristranska. Torej, STA je spisala slabih 4 tisoč prispevkov o koalicijskih strank in o malo manj kot 10 tisoč. A to kaže na nepristranskost? Ne. To kaže, da je STA vsekakor levi medij, tudi če ga vi želite prikazati kot javni medij. Ampak ne bomo se spuščali v to. Želela sem s tem povedati, zakaj tako KUL-ovci zagovarjate STA in njeno financiranje. Zaradi tega ne govorim, da ministrstvo ne bo financiralo, ampak vaša goreča želja in današnja seja je točno to ohraniti STA zaradi vas samih, ne zaradi državljanov in državljank, da bodo obveščeni o tem, kar STA poroča. Zaradi tega, ker ne morejo, ker nima smisla, ker nima smisla zaradi tega, ker dejansko državljani in državljanke spremljajo tisto, kar sami želijo, kar želijo prebrati. Ampak vam je pa cilj, da STA še naprej poroča, ker poroča tisto, kar vi želite. Tako, da jaz bi samo zaključila s tem, da danes se je pokazalo skozi celotno razpravo, da očitno ne bomo, tudi danes ne, prišli na isto smer kljub kljub temu, da smo želeli tako poslanci koalicije kot tudi državna sekretarka na podlagi zakonodaje in na podlagi sodbe povedati, da ne drži to, kar trdite, in da ministrstvo bo financiralo STA takrat, kadar bo dobilo jasno poročilo, koliko je javnega in koliko je tržnega dela. bo to narejeno, bo tudi ministrstvo sigurno izplačalo potrebni denar. Za konec pa še to. Včeraj sem povedala in danes bom tudi povedala, vzrok vsemu je pa vodstvo STA-ja. Ne vlada, ne poslanci, ne zaposleni, nihče, nihče drug kot vodstvo. Vodstvo je tisto, ki vodi, vodstvo je tisto, ki mora rešiti težave in vodstvo je tisto, ki mora, mora delodajalcu, v tem primeru je njegov delodajalec vlada, poročati. Ker včeraj je poslanec Bandelli državni sekretarki očital, da očitno ni bila nikoli zaposlena v gospodarstvu, da on svoje zaposlene plača. Ja, tudi vlada jih plača, samo takrat, kadar vidi, kaj je narejeno po jasnem poročilu. Prej pa ne more. Kaj bo plačevala? Prazno slamo? Hvala.

Za koliko časovne enote nekaj merite in tudi kaj merite. Potem bi trebali tudi gledati obseg novic, odmev novic. Potem bi trebali tudi gledat, kdaj je nekaj objavljeno, ker so vroči termini, manj vroči termini. Potem primerjate neprimerljivo. Vlada se gre neko predsedovanje. Verjetno, če se nebi predsednik vlade skregal s tri četrt sveta Evropske unije, bi bilo več dogodkov in bi bilo več poročanj. Verjetno nisva Franc Trček in MTV kriva, da ne bom vedno Kordiša omenjal. Drugič, imamo štiri stranke KUL vsaka svojo agendo, nismo enoumje. Vi imate pa eno stranko. Ajde, tista polovica iz NSi-ja, pa se neha, in vam že tukaj nastanejo razlike, a veste. In jaz se zelo strinjam s tem, kar je Tomaž Mastnak napisal, da moramo odpirati politične razlike, ker smo različni. Mi smo dosti bolj različni kot vi in od tukaj pridejo številke. Mislim, jaz ne vem, vi pri meni nebi naredili kolokvija pri indikatorjih družbenega razvoja. Hvala lepa. Najprej dam še besedo predlagatelju dr. Mateju Tašner Vatovcu.

Zelo preprosto. Saj, če skombiniramo zdaj ponovno tisto, kar je prej povedal kolega Moškrič in zdaj gospa Zavadlav Ušaj, spet vidimo, kje je problem. Ni problem v tem, kako kako beremo sodbe vrhovnega sodišča, ni problem v pravnih podlagah in drugje. Problem je, kot je rekel kolega Moškrič **78. TRAK: (SC) – 19.25** (nadaljevanje) neresnično prikrojeno poročanje oziroma to, da v STA v zadnjem letu trikrat več novic producirajo glede opozicije kot glede Vlade. Jaz se sprašujem kakšen sprejeli um sploh gre primerjati koliko člankov objavi neka tiskovna agencija o Vladi in o opoziciji in to je bistvo problema. Še enkrat to je tisto, kar vas muči, da v bistvu ni STA podrejena in da ne pišejo samo lepe stvari o Vladi. Mislim, da smo danes že tolikokrat slišali, da ni prav toliko veliko teh pozitivnih stvari, o katerih pisati, če je pač ta Vlada lastne ljudi na ulicah zaplinja. Kar se tiče, še enkrat, mislim da je in pomembno. Nehajte zavajati s to sodbo Vrhovnega sodišča. Vi berete utemeljitve sodišča v tistih 17, 18 točkah, kjer seveda sodišče po eni strani povzema argumente obeh strani, daje prav seveda tudi UKOM oziroma Vladi, ampak na kakšen način. Da pravi sodišče, da boljše ne začasno zadržati tiste uredbe, ker po tisti uredbi bi vsaj lahko STA dobila nekaj denarja. Popolnoma pozabite pa na izrek in na jedro sodbe, ki pravi Vlada je dolžna ne glede na nakazati ta denar, ne glede na. Mislim, da je tudi zelo povedno in direktno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki reče zakaj vlagate še enkrat priporočila, ker so itak neobvezujoča. Ta Državni zbor itak ne velja več nič v tej državi, ampak se poslužite ustavnih instrumentov kot so denimo ustavna obtožba. Se pravi to, kar vi sedaj počnete tudi na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča, ki eksplicitno navaja Zakonodajno-pravna služba je nekaj, kar je lahko podlaga za ustavno obtožbo, za ustavno obtožbo ne za priporočilo ali pa za neke debate na teh odborih, ki smo jih imeli že ne vem 15, ampak za ustavno obtožbo. Tako, da nehajte lepo vas prosim se sklicevati na obrazložitev Vrhovnega sodišča, ker še enkrat, v obrazložitvi Vrhovno sodišče povzema tako tožnika kot toženca daje prav tako tožniku kot tožencu, ampak v različnih točkah in na različne načine. Pod črto je izrek te sodbe država, Vlada, UKOM so dolžni izplačati STA na podlagi Zakona o STA in protikoronskega paketa 7.

V sodbi je jasno napisano, da ni konkretizirano in tako dejansko tudi je ugotovljeno. Ni konkretizirano s strani STA koliko je sploh javnega in koliko tržnega dela in to je vse okoli tega. To je vprašanje in to je bistvo. Skratka, na kolega Trčka pa repliciram, ker je rekel, da oni so štiri stranke in da niso enoumje. Jaz bi ga pa vprašala kako niste enoumje saj dejansko nimate vse štiri in vsem štirim vam je skupno to, da nimate programa. Videti je bilo kaj ste dali kot objavo, kadar ste podpisovali ta skupni dokument. Hkrati pa jaz mislim, da tudi to, kar je bilo povedano, da STA poroča tisto, kar je za njih pomembno, ampak poglejte, ravno zaradi tega imamo tako stanje v državi glede nošenja mask, glede vsega, ker dejansko mediji podpirajo to, kar vi napihujete, kar napihujete tukaj, kar napihujete zunaj na protestih in kar, potem povzroča to, da naša država je ena izmed najslabših držav po epidemiološki sliki. Ne, zaradi Vlade, ampak zaradi tega, kar delate vi in kar delajo mediji. Če bi se vsi skupaj malo vprašali bi verjetno bila drugačna slika in bi sedaj verjetno že bili v normalnem življenju ne pa to, kar se dogaja na ulicah. Hvala.

Hvala lepa za ta epepe. Bomo spremljali, če bo kaj uporabnega. Gremo naprej z razpravo. Besedo ima **79.

narediti en tak povzetek ali pa v množici vseh teh informacij, ki smo jih slišali, stopiti na začetek pa povedati o čem je sploh catch današnje razprave oziroma problema, ki smo ga sklicatelji te seje izpostavili. Zdaj, ali pa mogoče za laične spremljevalce. V Sloveniji deluje osrednja tiskovna agencija, ki je STA in ta servis, ta javni servis posreduje vsem drugim poročevalcem novice, vesti iz sveta, politike, gospodarstva, športa, kulture, itn., ki so vir informacij oziroma podlaga za delo potem vseh Seveda je pomembno kakšne so te informacije in seveda je trenutni oblasti v interesu, da toliko teh informacij, da vsebino teh informacij tudi tudi kontrolira. Zdaj, jaz bi, ne bom utrujal z dolgimi branimi elaborati, ampak imam za vas, spoštovane kolegice in kolegi, en izjemen zapis, ki mislim, da bi moral služiti kot podlaga za vso razpravo danes in pravi takole v parih stavkih. Smo mnenja, da je svoboda izražanja, misli, govora in javnega nastopa tika in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja ena temeljnih človekovih pravic, ki jih zagotavljajo mednarodne konvencije iz tega področja in Ustava Republike Slovenije. Svoboda izražanje je namreč ključnega pomena za funkcioniranje demokratične družbe, mediji pa v tem smislu igrajo izjemno pomembno družbeno vlogo nadzora javnosti nad dogajanjem v družbi, zato moramo razumeti in zaščititi medije kot psa čuvaja demokracije. Oviranje medijev in pritiski nanje s pozicije moči pa pomenijo grožnjo demokraciji. Za demokratične države ni sprejemljivo, da skušajo država ali njeni predstavniki vplivati na objave v medijih ali na njihovo uredniško politiko. Tole, spoštovane kolegice in kolegi, je izjava za medije iz naslova poslanske skupine SMC, 10. aprila 2019. In zdaj, s to zrelo demokratično mislijo poizkusimo prebrati prebrati situacijo v kateri smo se znašli. Sklic današnje seje oziroma točka dnevnega reda je načrtno finančno izčrpavanje hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije. Poudarek dam na načrtno, zato ker kot smo ugotovili in kot vidimo v praksi, niti slučajno ni spontano, niti slučajno ni nedolžno, ampak za tem stoji ena konkretna strategija, en konkreten načrt, domišljen akcijski načrt podreditve, ne samo medijske krajine, ampak vseh, celotnega državnega in družbenega zemljevida, kar se je videlo že na začetku mandata, ko smo danes tudi že slišali en datum, 27. marca je predsednik Vlade tvitnil, da je STA ventilator za lažne novice, potem te zgodbe o štetju znakov pri pri intervjuju s Čordičem in potem na drugi strani v poročilih o sestanku Janša – Orban,

do tega ne bi prišlo, če bi se v uredništvu STA odločili in bi tistega 13. marca 2020, po prvi nočni seji Vlade nekdo napisal in objavil na naslovu STA, prišel je najboljši predsednik Vlade vseh časov, končno imamo tukaj novo Janševo Vlado, zdaj smo rešeni. In vse te, ampak zgodilo se je kar se je. Novinarji so poročali kredibilno, kot morajo in vmes so se

predsednika vlade Republiki Sloveniji prinesli oziroma sramoto predsednika vlade odnesli tudi drugam. Die presse, Le figaro, Der Spiegel, Die economist, ORF, Hina, Indeks, Jutranji tanjuk, Beta, pa Politiko in tako naprej, vsi so nesli te slave vodenje Janševe represije nad novinarstvom po vsem svetu. Ampak vlada je vztrajala ne glede na to, da je videla da je obvladovanju epidemije neuspešna, ne glede na to, da je videla, da dela sramoto celi državi je vztraja in zdaj razložim zakaj oziroma kaj je strategija tega, širši kontekst kot uničevanje STA. STA je tukaj v družbenem smislu talec in vloga talca ni njegova rehabilitacija, vloga talca nima nima veze v bistvu z njim, služi tam kot šola za vse druge. Kot nekdo ustreli nekega talca ga ustreli zato, da drugi gledajo in se naučijo in rečejo o, to se pa ne sme meni zgoditi. In mediji so to tudi razumeli, če pogledate, marsikateri medij zdaj dvakrat premisli preden zapiše kakšno novico in se tudi v kritiki vlade lahko vidimo, opazujemo, da so se malce omehčali. Razumem, da je cela ta stvar v bistvu samo predigra za neko predrugačenje celotne medijske krajine, ki bi se pa kanila v celoti zgoditi, če vlada Janeza Janše dobi, bog ne daj, še en mandat. Ker kar se dogaja, bodimo pozorni, recimo na tej točki naslednja postaja je gotovo nacionalna radiotelevizija, sveža vest od danes, z naslova programskega sveta oziroma rezultat kadrovske metle na tisti strani je prekinitev oziroma ukinitev oddaj, poročila ob osmih, poročila ob devetih, poročila ob desetih, dnevnikov izbor, politično s Tanjo Gobec, Moje mnenje, svet v letu in Slovenija v letu ukinitev. Ker je politika posegla v programski svet in si to lahko dovoli na drugem naslovu javnega servisa na nacionalni ravni. Potem pa skrajšanje časa tudi drugim oddajam, ki kredibilno poročajo. Prvi dnevnik za 13 minut, TV dnevnik bo za 20 minut krajši, Slovenska kronika za 10, Odmevi za 25, pa Globus bo krajši, Točka preloma, Koda, Intervju in Oddaja z Mišo. Ali najdete skupni imenovalec? In potem zmanjšanje količine epizod naslednjih oddaj, Studio City in Tarča. Ali najdemo skupni imenovalec tukaj? Trn v peti. Nastavljanje ogledala. Seveda je v interesu vlade Janeza Janše, da naredi čistko tudi tam. In zdaj jaz se bojim, da financiranje STA, torej ni osamljen primer, je en tam tam brutalen pokazatelj siceršnjega stanja, vlada se na zakonodajo požvižga, na tej točki ima tri zakonodajne varovalke, ki bi jih morala spoštovati, Zakon o STA, sedmi protikoronski paket in odločitev Vrhovnega sodišča. Pa se ne požvižga, ljudje dobivajo solzilec v oči, češ burek moraš pa še vedno 400 evrov plačati. In to je realnost. Žal mi je, da včeraj na odboru, da so si poslanke in poslanci SMC znova premislili, sicer bi imeli danes priložnost o pozivu vladi, da naj končno zagotovi ta sredstva, ki jih zakonsko mora izplačati, da naj nahrani teh 100 ljudi zaposlenih in da naj zagotovi novinarsko avtonomijo poklicu v Sloveniji v 21. stoletju bi lahko o tem tudi odločali, žal lahko s prstom na ta swing vote uvrsti SMC zopet pokažemo. Če sem začel, bom tudi končal z njihovimi besedami. V evropskih demokratičnih državah je uveljavljeno, da mora imeti voditelj države oziroma javni funkcionar veliko višjo raven **81. TRAK: (NM) – 19.40** (nadaljevanje) tolerance do drugačnih mnenj ali celo obdolžitev na svoj račun kot drugi posamezniki, ki niso javne osebnosti. Tako da jaz tukaj izražam eno razočaranje. Rečem, da je škoda, da so si tudi tamle poslanci iz SMC premislili o svojem stališču v njegovem jedru, torej ki je svobodno in kredibilno poročanje znotraj demokratičnih okvirjev. In kot smo že v stališču poslanske skupine na začetku seje predali norost, je tokrat – in tukaj je najbolj vidno – resnično ušla izpod nadzora. Hvala lepa.

Cenjena državna sekretarka, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate, en lep dober večer. Današnjo sejo pred več urami so predlagatelji začeli z lažjo, lažjo, da novinarji STA niso plačani za svoje delo, da na delo hodijo brez plačila, kar ni res in kar je namerno zavajanje s strani predlagatelja. Stalna praksa KUL-a, bi lahko rekli, po spremljanju sodeč v zadnjih mesecih. To je pač tisto, kar počnete. To je vaš način dela, ker drugega pač ne znate, ker vsebine nimate, ampak to je vaš problem. Zdaj v tej razpravi je bilo veliko povedanega. Jaz se bom na določene zadeve tudi s kakšno intervenco odzval. Ena je taka, da vedno znova govorite o vladnih odlokih, da so protiustavni in tako naprej. je treba jasno povedati, da je vlada odloke sprejela na podlagi veljavnih zakonov, Ustavno sodišče je pa razveljavilo člen zakona, ki je bil sprejet leta 1995, takrat ko je bila na oblasti LDS. Toliko malo podatkov, malo dejstev. ko govorimo o STA, je mogoče smiselno, da gremo na začetek, kot vi pravite, tega spora, pa teh Glejte, oktobra, novembra 2020 je Ukom pozval direktorja STA, danes bivšega direktorja in pa nadzorni svet, da naj predloži dokumentacijo. O tej razpravi smo slišali, kaj vse je Ukom želel. Pa bom zdaj konkretno povedal, kaj vse je Ukom želel. Ukom je želel od direktorja državne firme mesečni izkaz uspeha za preteklih 24 mesecev in bilanco stanja, konto kartico vseh prihodkov za zadnjih 24 mesecev, izpisek prometa na banki za zadnjih 24 mesecev, kopijo pogodb vseh naročnikov in pa seznam vseh naročnikov in morebitne spremembe cen za vsako leto posebej za zadnjih 5 let. In direktor tega ni želel izročiti mesece in mesece. Nadzorni svet je celo sprejel sklep, da direktor za to ni pristojen. Ja, kdo pa je, kdo je pristojen, če ne direktor? In Ukom je imel na podlagi 6. člena pogodbe, ki jo je podpisal z STA, ampak je ni podpisal trenutno vodstvo Ukoma, torej trenutni direktor, ampak prejšnji direktor oziroma direktorica, možnost, da to pogodbo odpove in od Slovenske tiskovne agencije zahteva vsa plačana sredstva v tistem letu z obrestmi, pa tega ni storil. In od takrat naprej se potem ta zgodba vleče, nadaljuje in traja še danes. Zdaj, dajmo se vsi iskreno vprašat, a bi vi obdržali direktorja, ki vam noče dati poslovne dokumentacije, direktorja podjetja, katerega vi osebno ste 100-odstotni lastnik? Bi resno? Koliko časa? Bi ga enkrat vprašali, dvakrat, desetkrat, petindvajsetkrat? To je pa državna firma, to pa lahko čakamo mesece, pa ko bo, bo. Glejte, če je to vaš način kot predstavniki neke politične stranke, dvomim, da bi bil to vaš način, če bi vodili zasebno podjetje. In vi lažete svojim volivkam in volivcem, lažete verjetno sami sebi. je pa zelo jasno vidno, da nihče, verjemite mi, nihče ne bi direktorja svojega podjetja moledoval, prosil,

Še ena zadeva, ki je zelo pomembna in ki jo zelo tako, kar kot da je ni, o tem sploh ne govorite. Kdaj je bil gospod Veselinovič prvič imenovan za direktorja Slovenske tiskovne agencije? To je bilo aprila leta 2009.

zloglasnega direktorja STA, sedaj odstopljenega direktorja? In tu je v bistvu zelo jasno poročilo oziroma zelo jasno pojasnilo, za kaj pravzaprav pri vsej tej zadevi gre.

medij za ustvarjanje resnice, ostane pri pravih. Ker za vas, spoštovane in spoštovani, kot ste sami dejali, kot je dejal eden izmed predlagateljev nedolgo nazaj, kot je zapisal, iz tega lahko zelo jasno izhajamo, da za vas STA tako ali tako ni medij, ki bi moral objektivno poročati, ampak je medij za ustvarjanje resnice, vaše resnice. zelo priročno je, da STA za štrajk, po domače, izbere ravno tisti dan, ko je v Sloveniji smetana Evrope, smetana Evropske unije, ko je v Sloveniji zgodovinski dogodek 44-ih mednarodnih delegacij in ko lahko beremo, da naj bi protest zasenčil ta zgodovinski dogodek. Glejte, v svetovnih medijih je zgodovinski dogodek srečanje vrha Evropske unije in zahodnega Balkana odmeval, niso pa odmevali protesti, ki so bili nasilni in ki so bili na neprijavljenem shodu. In danes smo ponovno videli, da jih še vedno niste zmožni obsoditi, da poskušate upravičiti nasilje, ampak ne glede na to, kako se trudite, nasilje je še vedno nasilje. Je pa verjetno nerodno, da če pozivate na te proteste, nekateri se jih še vedno tudi udeležujete, da potem nastane problem. Še eno vprašanje bi bilo mogoče na mestu, da si ga po večurni današnji razpravi o Slovenski tiskovni agenciji zastavimo čisto iskreno. Spoštovane in spoštovani, kolikokrat v povprečju dnevno ste bili v zadnjih 10-ih letih na spletni strani Slovenske tiskovne agencije? Potreben je razmislek, da se spomnimo, če smo sploh bili. Jaz osebno sem bil, sploh v času, ko sem delal v medijih. Drugače pa je tudi jasen odgovor za tiste, ki pa še niste bili na spletni strani Slovenske tiskovne agencije, zakaj niste bili – ker Slovenska tiskovna agencija za državljana in državljanko nudi naslov, kratek odstavek, ki povzame temo, sliko in potem pripis, da je celotna novica dostopna oziroma novico lahko kupite. In zato državljanke in državljani ne gredo na Slovensko tiskovno agencijo oziroma na njihovo spletno stran, ampak pač berejo medije. In jaz se v uredniško politiko posameznega medija ne bom spuščal. Verjamem pa, da je verjetno bilo v teh dneh, ko je STA se odločila za štrajk, največji problem mainstream medijem, ki niso imeli neke agende, kako napadati aktualno vlado. Zanimivo pa je, da Slovenska tiskovna agencija, ki je izrazito kritična do aktualne vlade, ko imamo pa na oblasti vlado, ki je iz leve opcije, pa postanejo zelo prijazni do nje, hvalijo jo. Glejte, javni nacionalni medij. Javni so mediji vsi, ki javno poročajo, nacionalni mediji pa morajo biti v službi ljudi, države in poročati objektivno, nepristransko, neodvisno. To smo danes slišali, da STA počne, pa se s tem ne morem strinjati

se tudi vprašate ali je bila kakšna razlika, recimo, v obdobju, ne vem, zadnjih desetih let pa v obdobju zadnjega leta, ko je tako veliko govora o STA. Spoštovane in spoštovani, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je interes vseh nas, da imamo pluralen medijski sistem, in kot sem rekel v uredniško politiko posameznega medija se ne bom spuščal, ampak javni nacionalni medij pa mora biti objektiven in nepristranski. Dovolite mi, da svojo razpravo sklenem s citatom nekdanje direktorice Televizije Slovenija gospe Jelke Bizilj, ki je 6. oktobra na oddaji Razkrito na Nova24 TV na novi oddaji takole dejala in povedala nekaj besed o slovenski medijski sceni, citiram: »Slovenski mediji so v tem kovid času totalno odpovedali pri animaciji proti kovidu. Mislim, da je tu prevladala bitka z vlado. Tu smo mi ljudje kratko zaradi tega potegnili velikokrat, ker so se šli vojno z vlado, večina medijev.« Spoštovane in spoštovani! Naj bo to tudi misel s katero bom zaključil svojo današnjo razpravo v želji, da bomo v prihodnosti govorili o tem, da so slovenski mediji neodvisni in nepristranski, ne na podlagi resnice, ki jo prikazujejo kot vašo resnico, ampak na podlagi dejstev in njihovega poročanja. Hvala lepa.

tako cel čas že govorimo, sedaj že dva dni, kar seveda moti največjo koalicijsko stranko v tem trenutku, motil jih je direktor Veselinovič, ki je kao bil nastavljen ne vem že kdaj, pa ne vemo od kod prihaja vse. Skratka, definitivno je levak. To je dejstvo. Kaj je seveda vlada v tem svojem boju vmes naredila, od tistega, da je pošiljala delovno inšpekcijo policijo na STA, niti ne bom govorila. Ampak vmes je tudi nadzornemu svetu predlagala naj ga kar razreši. S tem je seveda prekoračila svoja pooblastila, ker je tak predlog nezakonit. Zato ker člani nadzornega sveta pri upravljanju svojega dela niso vezani na nikogaršnja mnenja, sploh pa ne na nikogaršnja navodila, pač pa so pri svojem delu samostojni, neodvisni in tudi osebno odgovorni. Zakon o STA pa postopke imenovanja in pa razrešitve direktorja ureja tako, da vsakokratna vlada ne bi imela skomin po nastavljanju svojih izbrancev in seveda predlog nadzornikov, da zamenjajo takratnega direktorja Veselinoviča je pravzaprav gonja in pa poskus kriminalizacije direktorja. In kaj se je potem zgodilo? 30. 9. je seveda gospod Veslinovič odstopil z mesta direktorja in je s tem že ta vlada tudi dosegla tisti svoj prvi cilj. Napisal pa je takole v svoji odstopni izjavi, citiram: »Odstopam, ne morem in noče pristati na pogoje s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo STA opravlja brezplačno sedaj že 273 dan,« je bil takrat, »Vrhovno sodišče je nedvomno povedalo, da je država po zakonu dolžna plačevati mesečno za javno službo. To je dolžna storiti tudi brez pogodbe, pa smo se o tej tudi pogajali. Žal se je izkazalo, da gre le za novo obliko namernega zavlačevanja z vedno novimi zahtevami. Rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon sta očitno v nasprotju s političnimi interesi sedanje vlade. Sprejela je uredbo o STA in na skupščini STA še sklepe s katerimi je odložila začetek celovitega financiranja STA, ki je nesporno

Veselinović je odstopil tako kot si je ta Vlada želela, ampak glej ga zlomka plačila za STA za opravljeno delo novinarjev, za opravljeno javno delo novinarjev že 281 dni ni

samo še nekaj argumentov navedla oziroma poudarila. Namreč moram se oglasiti glede tega, da smo slišali, da je Vlada ločila ljudi na cepilce in ati cepilce. Vlada si je vsak trenutek vedno in vselej prizadevala za cepljenje in zato odločno zavračam, da je to pač posledica delovanja Vlade, ki je zagotovila in ustrezna cepiva, pozivala k cepljenju in zaradi tega je torej vzrok nekje drugje. Vzrok je v tem kako je bila ena in druga tematika torej cepljenje in razlogi za ne cepljenje predstavljena v javnosti. Vemo pa kdo javnosti to predstavlja. Mediji so tisti, ki posredujejo informacije javnosti. Drugo, kar je govorilo se je, da beremo samo neke stavke iztrgane iz obrazložitve, da je treba prebrati sklep sedaj preberem sklep Vrhovnega sodišča pritožbi se ugodi, sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije se spremeni tako, da se zahteva za izdajo začasne odredbe zavrne in skratka jasno je, da je sklep, da je končna odločitev sledeča. Vrhovno sodišče je pritožbi tožene stranke ugotovilo in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje na podlagi 3. točke tretjega odstavka 80. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 spremenilo tako, da je zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilo. Še eden argument in eden podatek glede na to, da smo seveda slišali, da že ne vem koliko časa ne prejemajo zaposleni plač. Plače so zaposleni do slej prejeli vključno z regresom. Hvala lepa. Besedo ima dr. Matej Tašner Vatovec, za njim pa bo razpravljal mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Ker nimam veliko časa bomo mogli iti zelo hitro. Gospod Ferjan pač tuji mediji so poročali o dogodku na Brdu vsekakor poročali so o sporu med predsednikom Vlade in predsednico Evropske komisije na primer glede STA, poročali so tudi o protestih in tako naprej. Tako da, ja poročajo. Ni čudno, da vaš predsednik Vlade tudi tvita tujim novinarjem neke dokaj nespodobne tvite. Gospa državna sekretarka jaz sem rekel, da je treba brati ja in izrek in tudi jedro. V jedru piše začasno zadržanje izvrševanje uredbe, za to zatoženo stranko ne bo predstavljalo nobene ovire – to je vam -, da tožeči stranki izplača nadomestilo za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že sam zakon specialno za leto 2021 drugi in tretji odstavek 66. člena PKP 7 in to je bistvo. Ja, sodišča vam je ugodilo v smislu, da ni potrebno zadržati uredbe. Zakaj? To preberite še. Zato ker je to vsaj neka delna podlaga, da lahko dobijo nekaj sredstev nikjer pa ne piše, da jim ne morete ničesar izplačati, ker v jedru jasno piše, da ste dolžni to narediti in da imate dve pravni podlagi: lex specialis, ki mu rečemo Zakon o STA

hvala lepa za besedo. Ja, kolega Trček bo naslednji, je tudi sosed iz Koroške ceste v Mariboru. Zdaj, Franjo samo uvodoma, ko se govori o krasnem programu SD, krasni program v prevodu v slovenski jezik iz ruščine pomeni seveda rdeči program. Krasni program je enako rdeči program, ta pa seveda nikoli ni vsaj v preteklih letih ni ekstra delal za ljudi, temveč bolj ali manj za / nerazumljivo/, tako da uvodoma samo toliko. Zdaj pa, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, pa predvsem spoštovana državna sekretarka, Ignacija Fridl Jarc, jaz se vam tukaj zahvaljujem za vaš čas, za vaše potrpljenje. Tudi za vašo eleganco, eleganten odgovor, ko so vam tudi hote ali pa nehote malični vaše ime, tako da res tukaj poklon, ker je res tukaj, bi rekel, na nek način težko vzdržati v tem, tudi v prispodobi rečeno živalskem vrtu včasih. Zdaj, jaz sem verjetno eden izmed redkih poslancev, ki je storitve Sta zelo podrobno spremljal pretekla leta, sem v končni fazi tudi opravljal novinarko delo, na kar sem ponosen in zdaj glejte, ko tukaj strašite oziroma namigujete, da je nekomu strašna želja usmerjati in kontrolirati tok, ki jih producira novice, ste pa, poglejte, pa kaj vam ni jasno, da si uredniki sami izberejo kaj bodo od STA v svojih medijih objavili. Nobeden jih temu ne prisiljuje, tako da, to je čisto zavajanje, zdaj bo pa tukaj neka, to usmeril to kontroliral. Čisto vsak urednik si bo čisto sam, en novinar, izbral kaj bo za STA iz njihovega nabora vsakokratnem mnenju novic mislim, da okrog potem 200 čez palec na dan, si bo izbral, tako da poglejte, spoštovani predlagatelji čisto zavajanje. Kar se tiče, da je to hrbtenica slovenskega novinarstva. Poglejte, imamo različne poglede, mogoče za nekoga je, ampak za mene tudi hrbtenica slovenskega novinarstva so tudi drugi mediji, ki tudi poročajo neodvisno, pokončno, neustrašno.

Niso klonjeni nobenemu diktatu, poročajo v skladu s svojo uredniško politiko in to je to. Kar se tiče objektivnosti. Jaz se iz korektnosti do novinarjev STA, ki jih zelo pri njihovem delovanju za objektivno in korektno poročanje seveda podpiram, ampak poglejte, ko opazim, tudi jaz kakšno nedoslednost, seveda da to tvitnem. Recimo vam bom povedal en primer, pa mi zdaj vi poveste kje je ta objektivnost umanjka, kako je to možno, upravni odbor Univerze v Mariboru se sestane aprila, STA gladko zapiše od strani ustanovitelja ni bilo tam nobenega. Bila je čista laž, ker sta bila dva člana s strani ustanovitelja prisotna na tisti ustanovni seji upravnega odbora in kako je to možno. In po mojem tvitu se je šele na STA spomnil, joj, pa nismo bili pazljivi, pa to je izgleda napaka. Pa poglejte, pa to to se ne more dogajati, takšne dejansko laži. Kaj pa je bil potom tega? Ja, predstavniki ustanovitelja so leni, niti na ustavne seje upravnega odbora ne hodijo. Poglejte, to se ne sme dogajati in jaz dvomim, dvomim, da je to, da so to nenamerne napake in tega, zdaj če bi šel res kakšno analizo delati, pa enostavno nimam časa, bi verjetno tega bilo še kar nekaj. Zdaj, 2018, 2019 sem jaz bil sam član Odbora za kulturo. Tam je tudi gospod Veselinovič hodil. Jaz sem, ko sem gledal, na začetku se mi niti ni dalo, ko sem šel iz novinarskih vod teh STA poročil gledati ko iz naših odborov poročajo novinarji, verjamete ali ne, vsi poslanci so bili vsaj v dveh, treh vrsticah navedeni z njihovo razpravo, SD se je dostikrat umanjkal. Jaz sem Veselinoviča vprašal, sem rekel, pa kako je to možno, kje je ta objektivnost, joj izgleda da se to zgodi. Pa poglejte, pa ne se hecati, da je to namenoma. Zdaj jaz vseeno mislim, da ta dimna bomba, ki ste jo danes pustili s to sejo, da pa vseeno ima neko agendo za sabo. Seveda, zdaj kriti dejansko nesporne uspehe te Vlade, imamo seveda gospodarsko rast, Umar jo je letos nedektiral, da bo celo 6 %, imamo seveda preko PKP zakona 7 milijard pomoči v delu gospodarstva in posamezniki,

Seveda jasno je, da vi kot opozicija, jaz vas s tega pogleda političnega vas razumem, da so take dimne bombe, kot je današnja seja za vas so tisti paravan, da bi nekako zakrili uspehe te vlade, po drugi strani pa tukaj potem na debelo tudi seveda lažete kot je denimo to, da na STA ne prejemajo plačil. Glejte, to enostavno ni res. Zaposleni na STA so dobivali, do tega trenutka dobivajo vsakega 15. v mesecu dobijo svojo plačo za svojo opravljeno delo, tako da to, da jih je zdaj ta vlada spravila na kant ogrozila ne vem koliko družin, glejte kolegi to je enostavno laž. Tudi to, da naj bi se vlada vmešavala v uredniško politiko STA, dajte pokažite mi en primer, en članek, pa najdite neko pričo, ki vam bo potrdila, da je prišlo do nekega poseganja v vsebinsko avtonomijo, glejte natolcevanje zlonamerna natolcevanja. kaj so pa dejansko dejstva zdaj pri vsej stvari. Zdaj če že govorimo o tem, na eni strani imamo vaša zavajanja, laži, na drugi strani pa je neka resnica in sem vesel, da sem za poslancem,

glejte, mislim, kakšno resnico? Dr. Vatovec, na Twitterju ste se vprašali kdo bo ustvarjal resnico. Se pravi v stvari na povemo delal, fabriciral, kakorkoli, ampak kakšna naj bo ta resnica vaša, iz vašega zornega kota. Resnica se ne ustvarja, v resnici se kvečjemu lahko samo objektivno preko nekih dejstev izvršenih v družbi in tako dalje samo poroča, ne more se pa resnica ustvarjati, razen če je to namen, da seveda kreirate vi svojo resnico za svoje politične potrebe. Zdaj, vlada je dolžna spoštovati zakonodajo in seveda gospodarno ravnati z davkoplačevalskim denarjem. To je temelj vsega o čemer mi danes se tu pogovarjamo. Zdaj ta, na podlagi te uredbe, ki je bila potem Veselinoviču poslana pogodba o javni službi, seveda je ni hotel podpisati, tam je seveda zahteva, da se storitve iz naslova javne službe lahko prodajo na trgu, to so oni seveda jasno povedali, da to ne gre, kajti to več ne bi bil javni servis in to seveda gospod Veselinovič na to ni pristal. tudi hkrati ni poslal do konca septembra ni poslal poročila za opravljeno delo za avgust, je rajši pobegnil in te svoje zaposlene na katere se je vedno skliceval pustil tako rekoč same v neki negotovosti, ki jo je on seveda to povzročil. Zdaj, jaz tudi dvomim da je on imel neko iskreno željo rešiti situacijo. Vsa njegova dejanja od od nepodpisa pogodbe, da bi rešili situacijo kažejo, da tu je bila neka njegova figa v žepu ves čas. Zdaj bomo videli, če se bo res preselil, kot pravijo k odlaskovim medijem, potem bo pa krog, ta medijski krog bo seveda potem sklenjen in jasno je, da je bila tukaj zadaj samo njegova neka načrtna igra. finančno po tej logiki STA izčrpaval njen lastni direktor, tudi tako, da je dnevniku nakazoval sredstva za neke brezvezne oglase, kaj rabi dnevnik oglase STA, lepo vas prosim. Tako, da državna sekretarka je rekla sredstva so zagotovljena, jasno in glasno in bodo tudi izplačana, ko bo zadoščeno vsem zakonskim kriterijem, to je pa tudi seveda v kontekstu upoštevanja zakona o javnih financah. Zdaj za zaključek, prej je bilo tudi nekaj bojazni tam s strani predlagateljev, joj, če bo ta vlada nadaljevala, glejte, naredili bomo vse zaradi razvoja Slovenije, zaradi investicijsko naravnanih proračunov za naslednji dve leti, da bo ta vlada nadaljevala svoje delo tudi po naslednjih volitvah, jaz pa kot bivši novinar verjamem, da se bo stvar rešila tudi za STA, predvsem apeliram tu na zaposlene, na novinarje,

Hvala lepa. Najprej dobi besedo predlagatelj dr. Franc Trček. / oglašanje

kolega Kaloh je pravkar povedal, poslanci SD so bili premalo omenjeni na STA. Saj to je to, kar želijo narediti. Oni želijo narediti trobilo iz STA, da bodo potem poslanci SDS verjetno, ne vem, bolj, večkrat omenjeni. Mogoče ste zato tako malo omenjeni, ker nič ne govorite ali pa vas tu ni. Mi, kateri smo pa cele dneve tukaj, pa tukaj cele dneve govorimo, smo pa omenjeni, spoštovani gospod Kaloh, recimo. Potem povedal je, na STA hočejo zakriti vse uspehe te vlade in levaki hočejo zakriti vse uspehe te vlade. Ja seveda, saj uspehi te vlade, pravzaprav vsak dan jih vidimo in tudi občutimo, protesti, zdaj so tudi zunaj mimogrede, neustavni odloki, sprejeti na nočnih sejah,

Jaz recimo nisem lagala zdaj 2 dni na odboru včeraj in danes čisto nič. Sem pa operirala z dejstvi, to pa sem. Zdaj, če on to razume kot laganje, potem ima on večji problem kot jaz. Pa še eno cvetko je povedal, kaj te rabi Dnevnik nek oglas STA, lepo vas prosim, je povedal. Zakaj pa rabimo oglas za kupiti vinjeto, lepo vas prosim? Hvala lepa. Hvala lepa. Glejte, predlagam vsem, ki boste še govorili, da se upoštevate, kaj je razprava, in upoštevate, kaj je replika. To najbrž smo se v teh 3 letih mandata naučili.

Kolegica se tukaj razburja, pa je edina iz LMŠ, pa so predlagatelji te današnje seje. Seveda, ker ni glasovanja, so vsi pobegnili domov in jo pustili, pa tukaj nam očita. Pa še, ko sem v mojem stališču poslanske skupine v uvodu govorila in citirala, kaj so kolegice in kolegi govorili včeraj na seji Odbora za kulturo, sem povedala, da je kolegica Divjak Mirnik direktorju Ukoma, gospodu Urbaniji dejala, da je nihče, in to večkrat. Potem pa, ko je ona komentirala, je rekla, da ga je ona naslavljala samo z uradnik. Ni res, nekajkrat mu je rekla aparačik in več kot enkrat mu je rekla, da je nihče. Zdaj lahko je za njo to, prijazna beseda. Zame ni. Če nekomu rečeš, da je nihče, je to zame žaljivka. Za vas torej ni niti človek, je nihče pač. In mislim, da take besede niso primerne. Zdaj cel dan nam že govorite, da vas ne poslušamo. Tudi vi nas ne poslušate, tako kot niste poslušali včeraj direktorja Ukoma, ko je govoril o kršitvah, ki so bile ugotovljene. Vi samo govorite, treba je izpolnjevati zakon, treba jim je dati denar, ne pa, kaj bomo plačali. Povejte mi eno podjetje, ki bo kar nekaj plačalo, ne da bi preverilo, a je nekdo to storitev opravil, za kakšen denar jo je opravil, ali jo je opravil korektno in tako, kot je treba. In naj vam te kršitve povem, ki jih je ugotovilo potem tudi sodišče, kot vam je bilo povedano nekajkrat. Javni in tržni delež nista bila jasno ločena, dvojno se je zaračunavalo iste storitve, enkrat je plačala država, nato jo je direktor Veselinovič zaračunal še uporabnikom, odtekala so sredstva v druge medije, na primer Dnevnik, pri katerem je bil direktor Veselinovič nekoč zaposlen, sicer s kompenzacijsko pogodbo, ampak kljub temu 200 tisoč evrov je velik denar.

in postavil ne nesorazmerne cene. To je povedal včeraj direktor, ko je za en odstavek zaračunal 16 evrov, za 3 ali 4 pa 13 evrov. In kolega Trček je rekel, da ne moremo vsega izmeriti. Absolutno lahko, kako je pa gospod Veselinovič določil, da je nekaj vredno 16 evrov, nekaj več pa 13 evrov? Tudi on je postavil neko ceno, in o tem je govorilo vrhovno sodišče, ko je reklo, da ni dokazov, da bo STA bankrotirala in tako naprej, ker mora določati, mora biti jasno, kaj se plačuje in po kakšni ceni se plačuje. To je osnova. Glejte, ko greste v trgovino, imate cenik in plačate kavo toliko ali pa toliko. In v tem je problem in o tem se že ves čas pogovarjamo. Zato ker prejšnje vlade niso nadzorovale, kaj je gospod Veselinovič delal in kako je prišel iz, ne vem, 2 milijona javnih sredstev potem na 4 milijone tržnega deleža. Poglejte malo zadeve za nazaj. kdaj je on začel zapirati članke in jih prodajati, zakaj ima toliko malo medijskih hiš pogodbo z STA-jem? Ker je vse plačljivo, ker je ratalo nenormalno drago. Zato, ker je dvojno zaračunaval. Enkrat je zaračunal vladi oziroma Ukomu, potem je pa še enkrat zaračunal drugim.

Zelo lepo ste povedali. Resnica je samo ena in STA je dolžan o tem poročati, ne pa da jo ustvarja. In dajmo se obnašati profesionalno in ko bodo

Spoštovana gospa Jerajeva, vljudno vas prosim, da ne manipulirate z mojimi besedami in da ne lažete. Vam bom še enkrat prebrala to, kar sem povedala včeraj, pa magnetogram si dajte sprintati, pa boste sami prebrali. Ker ste se zdaj tako gladko zlagali na suho. Povedala sem tole in bom še scitirala, kaj sem povedala: Ukom je v tej zgodbi z vidika pristojnosti in pooblastil nič in nihče. Enako velja za direktorja Uroša Urbanijo. Povedala sem, še enkrat bom prebrala, da boste razumeli, ker ne razumete. Pa fajn bi bilo, če bi poslušali in ne samo govoričili non stop nekaj. Ukom je v tej zgodbi z vidika pristojnosti in pooblastil nihče in nič. Razumete? Če ne, pa dajte vprašati pravnike, pa vam bodo razložili. Hvala lepa. In vas vljudno prosim, da ne lažete in da ne manipulirate z mojimi besedami. Hvala za korektnost. Hvala lepa, kolegica. Nobene potrebe ni bilo za to jezo. Pač če ste imeli repliko, ste povedali, da ste bili narobe razumljeni, ampak niso prav razumeli. Replika, dr. Franc Trček.

Zdaj replika kolegici. Vse je izmerljivo. Albert Einstein je rekel, da sta dve zadevi neskončni, človeška neumnost in vesolje, in da o drugi ni čisto prepričan. Skratka človeška neumnost ni izmerljiva. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še predstavnica vlade ter predstavniki predlagatelja priporočila, priporočila, tisti, ki imajo še čas na razpolago. Najprej dajem besedo predstavnici vlade, državni sekretarki dr. Ignaciji Fridl Jarc. Izvolite. Spoštovani, hvala lepa za besedo. Še enkrat bi rada poudarila, da vlada RS mora s sredstvi ravnati zakonito, namensko **89. Pri izplačilu sredstev mora upoštevati tudi določbe Zakona o javnih financah. ZJFG v prvem odstavku 54. člena določa, da mora imeti vsak izdatek iz proračuna za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo, v drugem odstavku pa določa, da je treba za obveznost, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine pred izplačilom preveriti pravni temelj in višino obveznosti. 3. člen Zakona o STA določa, da je edini ustanovitelj in družbenik STA Republika Slovenija in da v imenu Republike Slovenije pravice družbenika izvaja Vlada RS, ki lahko ki lahko za izvajanje iz strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz svoje pristojnosti zadolži posamezne vladne službe. Pravico vpogleda v dokumentacijo o poslovanju STA ima družbenik zahtevati kadarkoli kar izhaja tudi iz 512. člena Zakona o gospodarskih družbah. Z omejevanjem pravice do vpogledu listine in podatke je STA v letu 2020 Republiki Sloveniji onemogočala preverbo upravičenosti izplačila nadomestila za opravljanje javne službe STA pri čemer je kot pogodbena stranka kršila tudi določila pogodbe številka 81/219 o opravljanju javne službe v letu 2020 z dne 19. 12. 2019, ki sta jo sklenila UKOM in STA. Nadalje poudarjamo, da je nadzorni svet STA sprejel poslovni načrt za leto 2020, v katerem pa ni jasno razvidno za kaj potrebuje kot navaja za delovanje javne službe najmanj znesek na ravni leta 2020 to je 2,028 milijonov evrov. Ustanoviteljica ne more pristati na pavšalno določeno razdelitev zneska na enake dvanajstine kot so predlagali brez dejanskega obračuna izvedenih storitev, saj bi to pomenilo nestransparentno porabo denarja. Prav tako, ker pogodba med STA in ustanoviteljem UKOM za leto 2021 ni bila sklenjena je bilo potrebno pri zakonitem izplačilu sredstev iz državnega proračuna upoštevati zakonske določbe tako zakona o STA kot tudi določbe zakonov, ki govorijo o transparentni porabi javnega denarja, zato je moral UKOM na podlagi zakonov preveriti upravičenost izplačila sredstev in sicer ali je bila javna služba sploh opravljena, v kakšnem obsegu in na podlagi tega izračunati mesečni znesek nadomestila za opravljanje javne službe. Vsak produkt ali storitev ne glede na to ali gre za javno dobrino ali dobrino, ki se prosto prodaja na trgu ima svoj strošek nastanka in ceno, po kateri se prodaja na trgu oziroma ceno, za katero država plačuje iz državnega proračuna. Naj kot med klic navedem, da se povsem enako obračunavajo tudi določeni avtorski honorarji in sicer na število znakov. Torej je možnost ustavitve kriterijev in ocene cene stroška na enoto proizvoda. Po smiselni uporabi Zakona o gospodarskih javnih službah, ki določajo v 26. členu pravico ustanovitelja javnega podjetja, da odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin je pravica Republike Slovenije kot ustanovitelja STA, ki financira javno službo iz sredstev države, da ve v naprej kakšen je strošek storitve javne službe na enoto proizvoda. Ker gre za osnovne računovodskega standarda, je Ukom upravičeno pričakoval, da bodo stroški posameznih prvin javne službe jasno in nedvoumno razdelani, kar kot smo slišali tudi iz nekaterih izvajanj ni bilo. Naj ponovno navedem le nekatere. Tako je bil recimo strošek, je STA strošek za pripravo povzetka novice, ki zajema tri do štiri odstavke ocenila na 13,46 evra, tistega ki zajema zgolj en odstavek pa na 16,35 evra. Seveda je bilo teh drugih kršitev še kar nekaj, med njimi tudi ni STA na svoji spletni strani objavljala avtorsko zaščitenih fotografij, ki bi bile dostopne vsem pod enakimi pogoji. Izkazalo se je namreč, da je STA storitve iz naslova javne službe, ki bi jih moralo v skladu z zakonom o STA brezplačno dati na razpolago javnosti, prodajala na trgu. Prav tako STA ni objavljala besedila radijskih novic prirejenih za objavo v radijskem mediju na način, da bi bile dostopne vsem pod enakimi pogoji. Zvočni posnetek je bistvo vsake novice, ni bil brezplačno dostopen vsem pod enakimi pogoji. Če torej STA ne opravlja javne službe v celoti, popolno in pravilno v skladu s tem kar ji nalaga Zakon o STA, tudi ne more biti upravičena do celotnega polnega plačila za ta namen. Ponovno poudarjam, da v predlogu za sklic izredne seje predlagatelji povzemate izjave direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki trdi, da vsebina uredbe o izvajanju javne službe ni skladna ne z Ustavo ne z zakonoma, ki opredeljujejo STA. Kot je seveda odločilo tudi Vrhovno sodišče, te navedbe nikakor ne držijo. Vlada Republike Slovenije je s sprejetjem uredbe o izvrševanju javne službe STA s tem sprejetim ni posegla v nobeno pravico in obveznost STA, ki ne bi bila že določena v zakonu o STA oziroma, ki ne bi izhajala že iz dolgoletne poslovne prakse med STA in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Vlada Republike Slovenije je s sprejetjem uredbe zgolj opredelila način izvajanja družbeniških pravic. S tem je izvajanje svojih družbeniških pravic naredila bolj transparentno, odpravila možnost različnih interpretacij, ki so se pri opravljanju javne službe STA pokazale v letu 2021. Tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v svojem sklepu s katerim je razveljavila začasno zadržanje uredbe, ugotavlja, da uredba predstavlja pravni akt, ki prispeva k razjasnitvi odprtih vprašanj med Ukomom in STA, ki so se sicer urejale z vsakoletno pogodbo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije namreč v 17. točki sklepa navaja, navajam, obstoječ premoženjski položaj tožeče stranke pa bi se z izvrševanjem uredbe lahko kvečjemu izboljšal, saj naj bi tožena stranka na njeni podlagi tožeči stranki vendarle začela izplačevati nadomestilo za opravljeno javno službo v letu 2021. z uredbo se razmere med STA in ustanoviteljico ne urejajo izven vsebinskih okvirjev Zakona o STA in uredba v ničemer ne spreminja razmerij med Republiko Slovenijo kot edinim družbenikom in ustanoviteljem STA in med STA. Da uredba ne predstavlja nezakonitega akta,

Nadalje. Uredba ne daje UKOM-u nobenega dodatnega nadzora, ki ga UKOM ne bi imel že na podlagi obstoječe zakonodaje in dolgoletne poslovne prakse med STA in UKOM-om. Vlada je v uredbi formalizirala dolgoletno poslovno prakso med STA in UKOM-om, kjer je na podlagi vsakokratne letne pogodbe o izvajanju javne službe STA, UKOM imel pristojnost pogleda v dokumentacijo. Uredba je bila torej sprejeta z namenom, da natančneje definira razmerja, opredeli načine plačevanja in seveda tudi določi jasnejšo razliko med javno in tržno dejavnostjo STA. STA je vložila tožbo za odpravo uredbe in za njeno začasno zadržanje, Upravno sodišče je izvrševanje uredbe zadržalo, s tem pa je dalo manevrski prostor, da ni več iskalo konstruktivne rešitve. Vodstvo STA je s predlogom za začasno zadržanje uredbe povzročilo kvečjemu škodo, ker so pogovori za nekaj tednov zastali. Po odločitvi Vrhovnega sodišča je vodstvo STA ponovno vzpostavilo komunikacijo z UKOM-om in pogovori o pogodbi so se nadaljevali. Moramo še poudariti, da je vmes STA prodala domnevne terjatve za mesec maj, junij in julij. Zato zneska za upravljanje javne službe za te mesece UKOM STA-ju niti ne more nakazati. Za mesec avgust je STA posredovala zahtevek za izplačilo nadomestila za upravljanje javne službe, ne da bi upoštevala odločbe uredbe o izvajanju javne službe STA. Zato je bil UKOM dolžen zavrniti zahtevek in STA zaprosil zaprosil za podatke, s katerimi bi preveril upravičenost izplačila višine mesečnega nadomestila za mesec avgust. Prošnja je bila oddana 24. septembra, vendar do danes ni bilo odgovora. UKOM je takoj s trenutkom pričetka veljave uredbe pričel z aktivnostmi za ureditev razmerij z STA in posledično z aktivnostmi, ki omogočajo financiranje javne službe STA. Ob tem UKOM izpostavlja, da je bila STA tista, ki vse do začetka veljavnosti citiranja uredbe UKOM-a ni priznavala kot predstavnika ustanovitelja in mu zato ni posredovala kar je seveda dolžna v skladu z zakoni dokumentacije. Tako, da so se ta razmerja lahko začela urejati šele z seveda s sprejetjem uredbe. Še enkrat bi poudarili glede tega, da je 20. julija 2021, UKOM poslal na STA končno verzijo pogodbe o izvajanju javne službe, takrat je bila vrednost celotne pogodbe ocenjena na dva milijona 28 tisoč evrov. Pogodba pa še ni sklenjena, zato je UKOM 24. septembra 2021, da bi razmerja čim prej rešilo

vendar do tega dne UKOM poročila ni prejel. Tako, da knjigovodska listina, na osnovi katere bi se plačilo lahko izvedlo ne obstaja prav tako pa seveda, če ne obstaja knjigovodska listina, ki jo mora, potem tudi v nadaljevanju Vlada predložili Računskemu sodišču je najbrž razumljivo, da se seveda financiranja ne more izvesti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo lahko po vrsti po spisku predlagateljev, ki dobite sedaj besedo ali želite, da preskočimo?

za nadzor informacij pravzaprav gre za cenzuro gre z drugimi besedami STA spremeniti v trobilo, ki bo poročala eno resnico in seveda lakirala podobo cesarja. Ker namen Vlade seveda ni bil rešiti STA, ker če bi bil bi spoštovala oba zakona in STA in PKP 7 pač pa izsiliti podreditev javnega servisa in s tem uničiti njegovo neodvisnost. Nacionalna sramota je to, kar ta Vlada pravzaprav počne z mediji in pravno državo in paradoks včeraj so v koaliciji SDS, NSi glasovali proti spoštovanju veljavne zakonodaje in proti pravni državi. Še največji paradoks pa je v tem, da je / nerazumljivo/ predlagala ta amandma PKP 7 in to je tista / nerazumljivo/, ki je nekoč obljubljala etične norme in standarde in ki jih ima še danes zapisane na spletni strani citiram: »Vodilo našega političnega delovanja so pravna država, ključno je spoštovanje in razvoj ustavnosti in zakonitosti, pravičnosti in pravne varnosti.«, joj kakšen blef, joj kakšen blef. Potem drugi tisti, ki so včeraj glasovali proti NSi v svojem programu zapiše, citiram: »Zavzemamo se za močno pravno državo, veljati ne sme zakon močnejšega, veljati mora moč zakonov.«, joj kakšen blef, joj kakšen blef. V LMŠ menimo, da je potrebno spoštovati medije in v LMŠ menimo, da je STA tista, ki je objektivna, ki dobro dela in jo je potrebno in nujno zaščiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica samo opozoril bi vas, da ste v teh ihti eno izmed strank narobe poimenovali. Besedo ima predstavnik predlagatelja, dr. Franc Trček. Hvala za besedo. Kaj reči na koncu tega barabizma, če se tako izrazim. Prvo imam eden problem. Za časa druge Janševe vlade je bil predsednik Vlade Ivan Janez Janša zdi se mi, da je UKOM vodil takrat še mag. Anže Logar in glej ga zlomka gospod Veselinović je pa bil direktor STA. Takrat ni bilo nobenih teh težav. Verjetno to, kar sedaj očitate je bilo že takrat pa nisem šel sedaj gledati nadzornike, potem so tisti vsi skupaj takrat očitno ravnali netransparentno in nekako bi lahko jaz kot vi gospa državna sekretarka kake mame samohranilke sedaj ven vlekel in da ne bom dokončal stavka. Sedaj, drugič. Kakorkoli že obračamo mi imamo dvojni lex specialis. Imamo zakon, ki govori o tej neki specifični zelo pomembni ustanovi, v kateri je Soni govori, imamo PKP 7, ki je tudi neke vrste lex specialis, ker imamo tisti 66. člen in imamo odločbo Vrhovnega sodišča, kar je Matej zelo lepo povedal, kjer se vedno znova izognete, ko navajate v tistem ključnem delu Vlada je dolžna ne glede na, tri pike. Vse to, kar ste vi danes pa bom rekel pleteničili je bolj odnos Vlada, STA. STA ima nadzornike ali so oni oddelali svoje delo ali ne, če niso imate možnost ne vem predlagati nove iz krivdnih razlogov razreševati, pripeljati nove v Državni zbor, ampak nimate toliko glasov. Vedno znova ste rekli joj, saj mi nič nočemo, ampak… Vedno je ta ampak, vedno je en »if«. Nič nočemo, ampak hočete pozitivno diskriminacijo vaše vlade in strank koalicije, ki jih skoraj več ni skratka, in SDS in da nad tem bdi cenjeni odgovorni birokrat na Ukomu in bo ta krvna zrnca prešteval. Vedno znova ste se v to zvrnili, čeprav v bistvu tisto, kar vi očitate, vam je pa vaš kolega Kaloh povedal, moj sosed tam, ki zelo rad laže o meni mimogrede. Uredniki se potem odločijo, uredniki interpretirajo in pišejo te resnice, ki jih očitate MTV različnih medijev, kot tisto resnico o meni, skoraj grozim, kaj bom zaklal koga po vaše. na koncu sem pa poštekal, kar vas verjetno moti. Vi ste ustanovili en majhen milijon medijev. Tam 3, 4-odstotni lastnik dve tretjine njih je moj sosed Kaloh, ki je v SDS stranki zadolžen za to. In če to… Da boste imeli halo efekt in verjetno vam je STA predrag. Verjetno bi radi naročilnico samo za en krovni medij. Mogoče vam je zaradi tega predrag. Jaz sem zrastel gor na zelo kvalitetnih medijih v sedemdesetih, osemdesetih letih. Jaz moram odkrito priznat, jaz trenutno v Sloveniji nimam enega kvalitetnega medija po mojih minimalnih kriterijih. Pa ni za to kriv STA. Jaz imam veliki problem, da smo mi država, ki nima enega resnega gospodarskega dnevnika ali tednika. Finance so to nekoč bile, pa niso več. Imam resne težave, ker nimamo enega resnega bolj desnosučnega medija. Imam resne težave, ker nimamo enega resnega liberalnega ali vsaj enega, če hočete tudi, nekega resnega bolj… / znak za To so neki resni problemi, ko bi se morali tudi pogovarjat o tem, kako to zagotovit in kako to financirat, ker če se kaj vidi, se vidi med to Covid epidemijo, kako zelo je to pomembno. Ampak to je neka druga debata, to ni današnja debata.

Besedo ima predstavnica predlagatelja, mag. Alenka Bratušek. Kolegice tudi ni. Tako da ste vsi, ki ste bili prijavljeni, razpravljavci dobili besedo. Čas, določen za razpravo, še ni potekel, zato sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati? Vidim, da ni interesa. Zato zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 84. izredno sejo Državnega zbora. Lahko noč in prijetno pot domov. Hvala